Nastavljamo sa radom, narodni poslanici.Na član 2. amandman je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.Predstavnik predlagača je prihvatio amandman na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakon.Da

malo kada imao taj sudbonosni karakter kao što je to ovaj trenutak.Naime, treba znati jednu stvar. Nije Srbija samo ono što popisujemo u njoj. Nije Srbija samo njeno stanovništvo, njene nekretnine i sve ono što u njoj popisujemo, već je Srbija svaki čovek, svaki njen čovek koji živi i van granica ove zemlje.Prema tome, nikada ovaj trenutak popisa u istoriji nije bio važan kao danas. Srbi su, kao što znate jedan veoma policentričan narod i to kao nijedan drugi narod na Balkanu.Srbi danas žive u nekoliko država u okruženju. Govoriti samo o popisu unutar Republike Srbije, a zaboraviti sve one popise u zemljama u okruženju bilo bi apsolutno pogrešno, jer niti bi Srbija bila potpuna i potpunosti statistički prikazana, niti bi srpski narod bio potpun bez obuhvatnog pogleda na popis u regionu. Ali, nad našim narodom se nadvila velika opasnost.Naime, kao što znate u Sloveniji je veliko pitanje da li će se pripadnicima srpskog naroda i svih drugih koji tamo živi biti dozvoljeno da se izjasne po nacionalnim odrednicama, i kada je u pitanju jezik, vera i nacionalna pripadnost.U Hrvatskoj to pravo, iako formalno postoji odavno u praksi nije sprovodljivo. Mislim da je danas možda i izlišno govoriti o svemu onome što se dešava u Hrvatskoj kada je u pitanju srpski narod.Ako pogledate poslednje događaje u Crnoj Gori, očigledna je namera političkog ućutkivanja srpskog naroda i njegovih političkih predstavnika, naročito u svetlu poslednjih inicijativa o smeni ministra pravde u Vladi Crne Gore, koji će iznositi političke stavove srpskog naroda u svom delovanju.U Albaniji to pravo srpski narod odavno ne uživa. U Makedoniji, takođe. Moglo bi se reći da, eventualno u Rumuniji i u Mađarskoj Srbi uživaju adekvatna prava spram onoga, i merljiva spram onoga što danas uživaju nacionalne manjine u Republici Srbiji.Onda iz svega ovoga postaje potpuno jasno zašto je pitanje popisa na Balkanu, ovoga puta sudbonosno i zašto ono kada je u pitanju popis u Republici Srbiji mora biti vezivano za sve popise u regionu kako bismo dobili kompletnu sliku o stanju srpskog nacionalnog korpusa na Balkanu.Ja ću iskoristiti priliku da bez obzira na sve ove pritiske koje naš narod danas u okruženju trpi, apelujem i na vlast iz susednih država i svih onih gde živi srpski narod da dozvoli izjašnjavanje našeg naroda slobodno na popisu, a da se svi pripadnici srpskog naroda u okruženju slobodno izjasne, kažu kom nacionalnom korpusu pripadaju, kojim jezikom govore, kojim pismom pišu i koju veru ispovedaju. Samo tako će se statistički podaci koje nosi popis biti potpuni.Možda potpuni.Možda bi bio licemeran ako bi govorio samo o pravima srpskog naroda. Ne mogu da se ne okrenem i na činjenicu da su decenijama, čak i u Srbiji postojali narodi kojima je bilo zabranjeno da se nacionalno odrede i da sve ono što je bio izraz njihove slobodne volje bilo negirano.Pošto dolazim iz Subotice, sa severa Bačke, ja znam koliko je ovo pitanje, već sam i ranije govorio važno i za Mađarsku, za Hrvatsku i za sve druge zajednice, ali krucijalno je najvažnije za bunjevačku nacionalnu zajednicu koja živi na severu Srbije.Decenijama je identitet bunjevačke nacionalne zajednice bio stavljan nasilno pod šapu hrvatskog identititeta i čini mi se da prvi put bez političkih pritisaka i nekakvih veštačkih inženjeringa identitetskih bunjevački narod ima šansu da se izjasni onako kako on to želi.To je svakako odlika jedne odgovorne politike koju danas Srbija na čelu sa predsednikom vodi prema nacionalnim zajednicama koje su manjinske, a koje žive u Republici Srbiji i dobar primer za sve one u regionu kako bi oni trebali da se odnose kada je u pitanju srpska zajednica.Evo im prilike da vide kako se treba odnositi prema svima onima koji čine jednu državu.Mi ćemo svakako, ministre, kao poslanici Srpske napredne stranke, pošto zakon sam po sebi daje slobodu i jedan je od liberalnijih i prihvatljivijih, možda u Evropi, podržati ove zakonske predloge, ali i sve one politike koje su na afirmaciji prava svih onih kojih žive danas u Republici Srbiji sa srpskim narodom.Hvala vam.

potpredsednice Narodne skupštine, poštovani ministre, potpredsedniče Vlade, poštovane narodne poslanice i kolege narodni poslanici, ovi amandmani danas koji se nalaze pred nama, svakako će dopuniti i ovako već nešto što je za građane bitno, a to je popis stanovništva i svakako mislim da je od opšteg značaja to što se predviđa da se popis odloži za neko vreme kada ćemo kao država, ali kao i svi u svetu biti nekako zdraviji, bezbedniji i kada se nadamo da će zbog kolektivne imunizacije ovaj virus biti mnogo slabiji, a svakako žrtve neće biti onakve kao što su danas.Ako uzmete samo u obzir podatak da je od korona virusa stradalo sada približno tri miliona ljudi u celom svetu, svi smo svesni kolika je opasnost koja vreba iz dana u dan i sa kojima se svi suočavamo.Ono što je danas rečeno u više navrata mora posebno da se podvuče. Korona virus je zatekao ceo svet i niko nije bio na tako nešto spreman, ali samo odgovornom politikom Vlade Srbije, a pre svega ustupajući onako savesno, odgovorno, kao što se i Vlada odnosila prema svakom problemu ili svakom zadatku u proteklom periodu, tako i ova kriza koja je zatekla ceo svet Srbiji je prikazala mogućnost da i kada vam je najteže i kada je najteže celom svetu, Srbija može adekvatno da odreaguje.Ako uzmete podatak da smo po svim parametrima i to izveštajima iz Evrope, ali bogami i nekih američkih institucija, Srbija kao jedna od najozbiljnijih zemalja u obračunu sa korona virusom, možete jasno videti da sve što je radila Vlada Srbije bilo je u interesu javnog zdravlja i u interesu života građana Srbije.Prošle godine uspešno smo se borili za svaki respirator, uspešno smo se borili za medicinsku opremu, uspešno smo se borili da svaki lek ili bilo koja medicinska pomoć koja je potrebna, pre svega medicinskim radnicima, dođe u Srbiju i da bude tu na usluzi našim građanima i u toj bitki smo uspeli, u toj bitki smo bili među najuspešnijima. Ali, danas kada je ovaj rat protiv korona virusa prešao na neki drugi nivo, a tiče se vakcinacije, Srbija je danas najuspešnija u svetu.Ako izuzmete Izrael koji polako završava sa svojom imunizacijom, ako vidite kakve su brojke tamo danas, nakon Izraela, Velike Britanije, Srbija se svrstava u red najuspešnijih zemalja u celom svetu i to je na ponos svim nama i svakom građaninu Srbije, ali moramo svi da priznamo, pa i oni ljudi koji ne podržavaju možda politiku Srpske napredne stranke, moraju da priznaju da bez odgovorne politike i državničkog pristupa, kakav ima Aleksandar Vučić svakoj temi ili svakom problemu, ne bismo bili jedina zemlja u svetu koja ima čak četiri različite vakcine potpuno besplatno u ponudi građanima.Dakle, građani Srbije mogu potpuno besplatno da se odluče za jednu od četiri vakcine, da se vakcinišu i da na taj način sačuvaju svoje živote, ali pre svega živote svojih bližnjih.Ja sam tu mogućnost iskoristio, ali i ovu diskusiju koristim da pozovem građane da se vakcinišu, jer, pored toga što će sačuvati živote, na taj način će uspeti i ono što mladi ljudi teško mogu da shvate, a to je neki normalan život, život bez ograničenja i život kakav oni, nažalost, poslednjih godinu dana i nemaju u onom punom zamahu koji očekuju, tako da svako ko želi da što pre prevaziđemo ovu krizu morao bi da pođe od sebe i da koronavirus shvati ozbiljno i da se vakciniše za početak.Ono takođe, koliko smo mi uspešni u borbi protiv korone jeste i činjenica da mnogi svetski mediji izveštavaju o uspesima Srbije i to to neki od najbitnijih medija u svetu, da li je to kineski CCTV, da li je to „Njujork tajms“, da li je to CNN. Dakle, možete na nedeljnom nivou videti priloge, izveštaje iz Srbije gde se samo rečima hvale odnose i osvrću na sve ono što radi predsednik Aleksandar Vučić i naša zemlja.Kada imate takvu politiku i kada imate takvu situaciju, Srbija je u prilici još jednom da pokaže svoju humanu stranu koju smo uvek imali kao zemlja i samo od 25. do 28. marta više od 22.000 ljudi stranih državljana se u našoj zemlji vakcinisalo i to pokazuje koliko je naša zemlja jaka, stabilna, ekonomski moćna, kada pored vakcinacije koju sprovodimo u našoj zemlji i za naše građane u mogućnosti smo da poklonimo vakcine i priliku da se neko vakciniše i u našoj zemlji, a ko nije naš državljanin.Međutim, ono što, pored ove borbe i bitke koja je danas najaktuelnija, jeste tema, a to je svakako popis i, nažalost, poštovani gospodine Nedimoviću, mi smo pre godinu dana imali ljude koji su bojkotovali izbore, ali, vidim sada da u njihovim krugovima ukoliko budu nezadovoljni izborima i izbornim procesom, izbornim rezultatom, čujem da se kod njih pojavljuje i situacija da će možda da bojkotuju popis. Ne znam kako to oni misle da izvedu, ne znam šta im je cilj na taj način, ali znam da to rade oni ljudi koji su svesni da nemaju podršku u građanima, svestan sam da su to ljudi koji nemaju podršku u narodu i svestan sam da su to ljudi koji su svoju priliku da nešto učine za građane Srbije propustili, a iskoristili su samo da napune svoje džepove.Posebno interesantna činjenica jeste da u naš popis ili statistiku ne veruju oni ljudi koji imaju svoja nekakva istraživanja po kojima su oni već pobedili na izborima. Samo mi nije jasno zašto već sada ne kažu da će učestvovati na tim izborima i pobediti SNS?Neverovatno je da ovih dana u medijima koje direktno kontroliše Dragan Đilas imate priliku da čujete kako je on gotovo već pobednik na nekim sledećim izborima, samo je još ostalo da se dogovore ko će koju funkciju da preuzme i ko će šta da bude u narednoj Vladi.U prilog tome govori i činjenica da, čini mi se prošle nedelje, ona kupljena stranka Dragana Đilasa, dakle Dragan Đilas je kupio od svog sadašnjeg člana predsedništva stranke, kupio je jednu stranku, jer nije mogao da skupi ni potpis kako bi stranku oformio. Na proslavi tog drugog rođendana svoje stranke imao je sijaset svojih blistavih izjava, od toga da danas imaju više članova nego tokom 5. oktobra, do toga da im se čak 20 ljudi dnevno učlanjuje, što i vi ste svi ovde koji sedite u parlamentu u prilici bili da upoznate funkcionisanje političke stranke i njene infrastrukture, pa znate koliko je to zanemarljiv podatak, ali valjda hoće na taj način nekoga da fascinira.Ali, ono što je posebno zainteresovalo građane jeste istraživanje koje je Dragan Đilas pročitao i zato se na njega osvrćem, jer statistika, popis njemu danas ne odgovara, ali on ima svoju neku statistiku i ima on neko svoje istraživanje koje želi da prikaže kao merodavno.Prema tom istraživanju Dragan Đilas za sebe kaže da on ima negde sa svim ovim opozicionim strankama, dakle svi ovi koji su protiv Aleksandra Vučića, negde oko 41%, a da je Aleksandar Vučić negde na 37%. Kada sve to pogledate iz ugla nekog ko se možda ne bavi politikom i nije upoznat sa likom i delom Dragana Đilasa, koji retko kada može da izađe na konferenciju da odgovori na neko pitanje, a da ne iskoristi neistinu, a bogami već sam i zaboravio kada je odgovorio direktno na postavljeno pitanje da li ima 25 miliona evra u nekretninama i da li ima silne ove račune koje danas pominjemo.Ono što je posebno interesantno jeste i činjenica

da to neko ne prenese, a svesno igrajući sa inteligencijom građana Srbije, jer je prenos ovog njegovog rođendana i ovih istraživanja išao uživo na njegovoj fejsbuk stranici, pa su to naravno svi videli, a kasnije njegovi mediji prenosili.Ono što je posebno interesantno, ja moram građanima danas to da pokažem, jeste da se on poziva na izvore gospodina Đorđa Vukadinovića, u Srbiji poznatijeg kao lažni Vlah. Zašto? Jer se čovek prijavio kao Vlah da bi lakše prešao nekakav cenzus, da bi ušao u parlament i to svi znaju. I, kada se neko na taj način diskredituje, pa negde silom prilika po sopstvenoj savesti on se više ne bavi politikom. Međutim, izgleda da se menjaju i nacije i pripadnosti, pa je tako i Borko Stefanović iz Borislav Stefanović prešao u Borko Stefanović, valjda misleći da će mu to negde doprineti. Zašto je bitno? Bitno je zato što je Đorđe Vukadinović pre toga izneo isto jedno istraživanje, koje je rekao da je merodavno, a na tom istraživanju, obratite pažnju, radi se o istraživanju koje obuhvata grad Beograd i postavljeno pitanje je bilo - da li ćete glasati za SNS? Dakle, 39,4% reklo je za, protiv je reklo 41%, a ne zna 29,5%. E, pa, gospodo draga, ako saberete ove brojeve vi dođete od 110%. Eto, takav je stručnjak za istraživanje, tako mu dobro ide matematika gospodinu Vukadinoviću. Dakle, istraživanje koje bi moralo da se završi sa 100%, kod njega je 110%.Sada, 110%.Sada, poštovani građani Srbije, nemojte vi da verujete svojim očima i nemojte vi da verujete, evidentno, ovim lažima, nego verujte Draganu Đilasu i Vukadinoviću.Tako je. Dakle, evo, što kaže gospodin Veroljub Arsić, slažem se, to je verovatno onih 10% provizije; 10% na mostu, 10% na renoviranju ulice Bulevara Kralja Aleksandra, 10% na kontejnerima, 10% iz budžeta, na obdaništima, duplo naplaćivanim obdaništima, uštinete 10% svuda pomalo i onda, gle čuda, izađete iz politike sa 25.000.000 evra samo u nekretninama.Dakle, očigledno je da Dragan Đilas svoju politiku koju je imao dok je bio u prilici da vodi i Beograd i Srbiju je preneo i sada kada je opozicija, doduše, na ovakvim fingiranim istraživanjima. Dakle, nije bitno da li se tu uklapa, da li to ima zdrave logike ili razuma, ne. Bitno je samo da se brojke nameste onako kako njemu odgovara.Poštovani odgovara.Poštovani građani Srbije, ako vi imate prilike da samo na ovom primeru vidite kako se oni ophode danas prema vama i kako vam vređaju inteligenciju misleći da ste zaboravili sve ono što su činili do 2012. i 2013. godine i kako na vaše oči kradu čak i na nameštenim istraživanjima, šta biste mogli da očekujete kada bi se oni, ne znam kakvim slučajem naučne fantastike, vratili na vlast?Kao što rekoh i na nekom od proteklih zasedanja, mislim da ovih dana oni najbolje govore sami o sebi i sve ono što su jedni o drugima izrekli mislim da niko od nas ne bi mogao preciznije da kaže, jer, nismo mi sedeli sa njima u istoj stranci.Za sam kraj, da vidite o kakvom se cirkusu to radi, ovih dana su se razdvojili, idu u dve kolone, u tri kolone, Jeremić neće sa Đilasom, Đilas neće s Jeremićem. Vidim da je Tadić opet politički aktivan, pa, eto, tako niko ga ništa nije pitao, on se sam kandidovao za potencijalnog kandidata za predsednika opozicije, međutim, postoji jedan mali problem, Boško Obradović koji je sedeo skoro do juče u ovim klupama je rekao da neće da prihvati kandidaturu Borisa Tadića, a sad ću vam pročitati njegovo obrazloženje.Dakle, Boško Obradović kaže: „Ja sam mu kazao da ne želimo da budemo taoci bivšeg režima koji nas zajedno sa sadašnjim drži u začaranom krugu koji traje već punih 30 godina.“ Dakle, gospodo draga, Boško Obradović neće da bude, neće da se vrati bivši režim. Dakle, Boško Obradović neće da bude sa Draganom Đilasom, Vukom Jeremićem, sa istim onim ljudima sa kojima je učestvovao u tuči protiv saobraćajnih znakova ovde na Trgu Republike ili koji je obarao ogradu ovde ispred Skupštine, koji je pokušao nasilno da uđe u ovaj parlament.Dakle, on, čovek, ne zna više ni sam šta hoće, ni šta neće, ali jedino što sigurno zna jeste da mržnja prema Aleksandru Vučiću i kod Dragana Đilasa i kod Vuka Jeremića i kod Boška Obradovića raste iz dana u dan.Poštovani ministre, ako niste čuli, evo ja ću ponoviti, Boško Obradović neće sa Borisom Tadićem jer predstavlja bivši režim DS, ali izgleda da mu Dragan Đilas ne predstavlja taj isti režim. Paradoksa u njihovim redovima koliko god hoćete, ali za sam kraj, kad sve već znate, kad o svemu imate podatke, imate svako istraživanje, hajdete lepo, poštovani gospodine Dragane Đilas, recite vi nama da li vi imate ove račune u zemljama širom sveta pa se tako igramo zanimljive geografije otkrivajući neke zemlje i neke nove račune, da li imate tih 68.000.000 evra na tim računima i kako ste to od propalog perača prozora, prodavca žvaka i neuspelog preduzetnika od 75.000 evra, polovnog automobila SAB, došli samo do u nekretninama bogatstva od 25.000.000?Nemojte to da odgovorite Aleksandru Mirkoviću ili Aleksandru Vučiću, odgovorite to građanima Srbije, jer oni imaju pravo da to znaju, jer ste njihov novac proneverili i strpali u svoje džepove, a uveren sam da ćemo mi kao narodni poslanici i u narednom periodu donositi i odluke i zakone koji su pre svega u interesu građana Srbije, jer je to politika SNS, jer je to politika predsednika Aleksandra Vučića. Hvala vam. Živela Srbija. Zahvaljujem.Po amandmanu narodni poslanik Bratislav Jugović.

Poštovana predsedavajuća, poštovani ministre, drage kolege narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, mislim da je ispravna odluka da se popis odloži za oktobar 2022. godine i to su brojni govornici objasnili zašto je to tako, bude.Voleo bih da znam da li e-Uprava može biti iskorišćena u ovom procesu popisivanja stanovništva. Preko e-Uprave smo se prijavljivali za vakcine, vrlo efikasno, vrlo brzo, sve funkcioniše besprekorno. Kao građanin Republike Srbije, kao korisnik interneta, želeo bih da znam da li bi e-Uprava mogla da učestvuje u ovom procesu, u ovom veoma važnom procesu koji je za Srbiju samo statističko pitanje, a za zemlje u regionu, gde buja fašizam, to je političko pitanje.Poštovani kolega Uglješa Mrdić je rekao da ne bi bilo zgoreg da uradimo i popis imovine pojedinih lopova na političkoj sceni. Kada ovo kažem mislim na Dragana Đilasa, da vidimo koliko njegov brat Gojko i on imaju nekretnina na elitnim lokacijama, koliko računa

da prebrojimo koliko je političara na sceni koji su u vlasništvu tajkuna Dragana Đilasa. Tako imamo Boška Obradovića, političara iz Čačka koji je u vlasništvu tajkuna Dragana Đilasa. Imamo Borislava Stefanovića, koji je u međuvremenu promenio svoje ime, dakle, čovek se odrekao svog identiteta, svog krštenog imena, sada je Borko Stefanović i on je političar u vlasništvu tajkuna Dragana Đilasa. Videćete da je to samo jedna obična klika koja ne želi da učestvuje u popisu, da tu ne postoji nikakva snaga.Moram snaga.Moram da kažem da Vuk Jeremić nije političar u vlasništvu tajkuna Dragana Đilasa. On je političar u vlasništvu međunarodne bande lopova.Nije loše ni da prebrojimo koliko je laži o predsedniku Aleksandru Vučiću i članovima njegove porodice izgovorila Marinika Tepić i ostali političari u vlasništvu tajkuna Dragana Đilasa.Nije isto na odmet da prebrojimo koliko su fabrika zatvorili dok su bili na vlasti, koliko je ljudi ostalo bez posla, koliko je obespravljenih radnika. Sve je to korisno da prebrojimo, ali najvažnije je da prebrojimo koliko je fabrika otvorio Aleksandar Vučić od kada je na vlasti, koliko se otvorilo novih radnih mesta, koliko su se povećale plate,

do Beograda… Mi smo Čačani jako ponosni zato što konačno u 21. veku dolazimo autoputem u Beograd i sada mi smatramo da je Beograd predgrađe Čačka, da je Čačak zapravo glavni grad u Srbiji, a to nam je Aleksandar Vučić omogućio. Hvala mu na tome.Nažalost, postoje neki političari u vladajućoj većini u Čačku koji su učinili sve da Aleksandar Vučić ne bude počasni građanin Čačka, ali on je za mene počasni građanin Čačka. On je to zaslužio.Sve je ovo važno da prebrojimo zbog Srbije, zbog naše dece. E to je, vidite, pored popisa stanovništva važno da prebrojimo i ko je šta uradio za Srbiju i zbog čega se neko bavi politikom. Na kraju, važno je da prebrojimo koliko imamo mangupa u našim redovima. Ne smemo ništa da ostanemo dužni ni generacijama koje dolaze, a ni sami sebi.Živela Srbija. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Vuk Mirčetić.Izvolite. predsedavajuća, uvaženi ministre sa saradnikom, poštovane koleginice i kolege narodni poslanici, uvaženi građani Republike Srbije, amandmani o kojima danas raspravljamo se odnose na pomeranje rokova u okviru Predloga zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova na 2022. godinu.Zbog trenutne globalne situacije koja je izazvana korona virusom i generalno otežanog funkcionisanja poslovnog okruženja, sasvim je opravdano pomeranje rokova iz nekoliko razloga. Pre svega, postupak popisa treba da sprovede 20.000 ljudi. Već smo pričali o tome da od tih 20.000 ljudi više od 15.000 ljudi su osobe koje su popisivači, koji treba da uđu u svaku kuću u Republici Srbiji. To naravno nije u skladu sa trenutnom epidemiološkom merom koja se odnosi na samu pandemiju korona virusa i zbog toga je i logično da se sam popis odloži na 2022. godinu.Važno je i napomenuti, neko od prethodnih govornika je to i rekao, da je nekoliko članica EU, kao što su na primer Nemačka i Rumunija, koji koriste istu metodu popisa, odnosno intervjua ili tog direktnog kontakta takođe odložile sam popis na 2022. godinu.U nekom od prethodnih obraćanja u plenumu pomenuo sam to da je Republici Srbiji izuzetno važan taj strateški pristup rešavanja svakog problema. Vi ste, ministre, ovde pred nama govorili o tome da je popis građana jedna velika aktivnost koja se planira i sprovodi svakih 10 godina i imajući u vidu važnost ove aktivnosti, ali i trenutne situacije koja se odnosi na korona virus neophodno je da, pre svega, stvorimo uslove koji su bezbedni koji su bezbedni za sprovođenje samog popisa građana. Nauka i struka o tome znaju, pretpostavljam, mnogo više nego ja i oni kažu da je jedini način masovna imunizacija i vakcinacija celog mi je da su i prethodni govornici pričali o vakcinaciji, o njenom značaju, jer je sam proces vakcinacije u Srbiji nešto što je za ponos. Uskoro će biti vakcinisano preko 2,5 miliona građana Srbije, a dr Bekić je u današnjoj izjavi pomenuo da je Srbija prva u Evropi po stopi revakcinisanih.O svemu ovome izveštavaju naravno i svetski mediji, o tome je pričao i kolega Aleksandar Mirković i o toj našoj sposobnosti, sposobnosti Srbije u borbi protiv korona virusa. Ali, ono što je jako važno, nas ne mora niko da hvali, jer mi ne radimo ništa da bi nas bilo ko hvalio, mi radimo to zato što su nam važni životi i važno nam je da spasimo živote.Činjenica da se u ovoj situaciji Republika Srbija dobro snašla govori naravno statistika, govori i broj vakcina, govori i stopa vakcinisanih, ali govori i broj respiratora koje smo nabavili u vreme kada je kada je malo država to moglo da uradi i kada neke države koje su i veće i moćnije od nas isto to nisu mogle da urade.Za Srbiju nabavka vakcina nije geo-političko pitanje, već je pitanje spašavanja života. Ličnim, upravo ličnim primerom je premijerka Ana Brnabić pokazala da se treba vakcinisati. Ona se vakcinisala prva, međutim, svi se toga dobro sećamo, kada se ona vakcinisala pojedinci su počeli da pričaju kako vakcina nema i kako će vlast samo sebe vakcinisati i da će na tome ostati. Naravno, činjenice govore upravo suprotno i činjenica da smo mi sada jedna od najboljih država u svetu po stopi vakcinacije govori da su to bile apsolutne neistine.Stav našeg predsednika Aleksandra Vučića je bio da on treba da se vakciniše kad i narod i upravo juče, dakle negde u sredini vakcinacije, on se vakcinisao i rekao je posle toga da se oseća sasvim dobro, odnosno da se oseća odlično.Međutim, teške globalne situacije pre nekog vremena Republika Srbija je dozvolila i vakcinisanje stranih državljana, ljudi iz regiona i svi smo videli u medijima kako je to prošlo i kako su oni hvalili i da su zadovoljni, da im je Republika Srbija dozvolila i omogućila da se vakcinišu.Samo vakcinisanje jeste signal da mi zajedno možemo napred. Jednostavno, to su naše komšije i mi smatramo da je fer i da treba da pokažemo da u regionu apsolutno svi treba da se okrenu ka budućnosti. Naravno da uvek postoje pitanja koja dele, ali mi ne želimo da se vraćamo u prošlost, već da zajedno radimo na nečemu što je dobro i što nam omogućava da napredujemo.Treba podsetiti, naravno, da Republika Srbija ima, odnosno da daje mogućnost i izbora četiri vakcine. Evo, ministre, vi mi recite koja još država u svetu daje mogućnost svojim građanima da imaju mogućnost da biraju četiri vakcine?I pored svega toga, sada su otvoreni i punktovi za vakcinaciju širom Republike Srbije gde naši građani mogu da dođu i bez prethodne prijave i da se vakcinišu. Moram da pohvalim i odluku da ti punktovi za vakcinaciju bez prijave u svim mestima budu, a ne samo u onih 50 gradova kako je bilo prvobitno planirano.Kada je u pitanju stopa smrtnosti, mi imamo najnižu u regionu i među boljima smo u Evropi, jer se trudimo, kao što sam nekoliko puta naglasio, da očuvamo živote, a mere su nam među najblažima, uz naravno vakcinaciju koju sprovodimo čak i bolje od drugih.Međutim, za Srbiju je pored svega ovoga, a sve ovo govorim zbog toga što smatram da je važno da napravimo jedno okruženje u kojem ćemo moći taj popis da organizujemo i da sprovedemo na jedan bezbedan način, za Srbiju je važno da dobije i fabriku vakcina, odnosno ne samo da pakuje tu tečnost koja se nalazi u vakcinama, već i da proizvodi vakcine. To će se raditi sa prijateljima iz Kine i Rusije i predsednik Aleksandar Vučić je govorio da je za Srbiju od izuzetnog značaja i otvaranje tehnološkog instituta "Bajofor", jer je ekonomski napredak Srbije vezan za ulaganje u biomedicinu i biotehnologiju.Poruka predsednika Republike Srbije, Aleksandra Vučića i Vlade Republike Srbije koju vide apsolutno svi je da je Srbija nepovratno otišla napred i da ne može niko da je vrati nazad, mada bi mnogi želeli da vide slabu Srbiju.Zamislite sada hipotetičku situaciju da se danas dešava da imamo predstavnike bivšeg režima i da imamo, da znamo da da angažujemo prilikom popisa i sad zamislite kako bi oni reagovali, šta bi oni uradili? Da li bi sa jedne strane možda pustili tih 15 hiljada ljudi da u ovoj trenutnoj epidemiološkoj situaciji uđu u svaki od domova ili bi možda predlog njihovog amandmana za promenu ovog zakona glasio da ne bude 2022. godina u promeni zakona, nego da bude, na primer, nekada u budućnosti ili možda nikada u budućnosti, odnosno dok se oni ne

i na to kako će da uvećavaju lična bogatstva i takva vremena se naravno neće više vraćati, a na svima nama i vama ministre i nama kao poslanicima je da radimo još odgovornije, još bolje, snažnije i da budemo, naravno, u stalnom kontaktu sa narodom. Neophodno je da Republika Srbija jednu ovakvu važnu aktivnost kao što je popis uradi na krajnje efikasan način zato što je popis jako važan za Republiku Srbiju.Zbog toga ću naravno u Danu za glasanje ja podržati ovo, a s obzirom na to da je danas i svetski Dan svetski Dan zdravlja, ovim putem i sa ovog mesta želim da apsolutno svim zdravstvenim radnicima koji su već više od godinu dana prvi na udaru im čestitam današnji dan i da im se zahvalim na tome što se bore za sve nas i u moje lično ime i u ime građana Republike Srbije - hvala vam. Zahvaljujem.Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - za našu decu", preostalo vreme 54 minuta.Sledeći

će infrastruktura i veliki infrastrukturni projekti da urade neku vrstu popisa kroz mnoge gradove i opštine kuda kreću i kuda prolaze. Veliku ulogu u popisu novih radnih mesta, investicija i razloga da ostanu u svom gradu imaće nastavak i završetak radova autoputa Preljina-Požega na Koridoru 11.Danas je 7. april. Hoće li iko od nas biti mnogo stariji 7. januara na Božić iduće godine? Neće niko, a tada ćemo imati autoput do Požege. To je nešto što ranije nismo mogli ni da sanjamo. Sada je to realnost. Tu na pragu Užica, Arilja, Kosjerića, Ivanjice ćemo imati nove razloge za ostanak ljudi i imaćemo vreme kada će se, ja bih samo obrnuo smer dolaska, dakle ne iz Užica ka Beogradu, nego iz Beograda do Užica stizati za sat i 45 minuta , dakle, nešto više od dva sata će trebati turistima iz Beograda da vide Zlatibor, Zlatar, Taru, Divčibare. Onda kada dalje uradimo Moravski koridor, i tu vrstu popisa investicija i novih razloga za ostanak ljudi - Pojate, Ćićevac, Kruševac, Trstenik, Vrnjačka Banja, Kraljevo, Čačak. Moravski koridor, dug 112 kilometara, biće gotov za tri godine.Opet pitanje - hoće li iko od nas biti mnogo stariji za te tri godine? Bićemo stariji, ali koliko je starijih ljudi dok je prolazilo golgotu do 2000. godine, od 2000. do 2012. godine, reklo - samo da moje dete doživi, mi smo svoje odrekli i mi smo se nekako predali, ali bar moje dete da doživi tu bolju i moderniju Srbiju. Mi smo uspeli sa ovom snažnom ekonomskom politikom, koju je kreirao predsednik Aleksandar Vučić, da i tim ljudima koji su rekli da ne vide nadu za sebe, nego nek moje dete, nek mom detetu bude bolje, da i njima bude bolje.Ko ne veruje u Preljina-Požega neka se okrene i vidi Beograd-Preljina. Ko ne veruje da će 2025. godine biti prosečna plata preko 920 evra, pa kada je predsednik Aleksandar Vučić postao premijer bila je 330, danas je 540… Sve ka čemu težimo temeljimo na onome što smo postigli do sada i to je veoma važno.Stalno pominjemo te izlive mržnje, ali nikako ne vidimo šta je to alternativa. Pomenuti su ljudi koji znaju protiv čega su, ali nikako ne znaju za šta su. za šta su. Čuli smo dovoljno uvreda na račun porodice Aleksandra Vučića, na njegov račun, najmonstruoznijih uvreda, pretnji i organizovanja nečeg što je veoma opasno, što verujem da će nadležni organi vrlo brzo da utvrdimo, samo jedno nismo čuli i na svakom koraku ih treba to pitati kako se zove i preziva čovek koji bi Srbiju bolje vodio od Aleksandra Vučića? Šta im je teško, kad sve to toliko znaju da ispričaju, koliko smo loši, koliko smo ovakvi, koliko smo onakvi, da izgovore samo jedno ime i prezime? Samo to tražimo od njih. Ćute. Da li je to Vuk Jeremić?. Bio je nedavno u Kosjeriću, nešto je promovisao nije imao odgovor na jedno pitanje - zašto je omiljena ličnost u prištinskim medijima?Kada pričamo o novim investicijama, novim aerodromima, aerodrom Morava, koji je nedavno imao prvi let i veliko ulaganje u aerodrom Ponikve, koje je započeto, ove godine će biti 300 miliona dinara, nije da se nije letelo u vreme Vuka Jeremića. On je leteo najluksuznijim klasama, na najluksuznije destinacije, a narod je leteo sa posla - 400 hiljada ljudi je ostalo od 2008. do 2012. godine bez posla. Oni su tada bili zadovoljni. Oni su zadovoljni vremenom u kome je 400 hiljada ljudi ostalo bez posla, a mi nismo zadovoljni, i ovo kažem, jer je to zaista tako, ni to što smo u prethodnih nekoliko godina obezbedili 400 hiljada novih radnih mesta zato što se borimo za mnogo više. Nismo zadovoljni ni stopom nezaposlenosti koja je ispod 9% i ide ka tom evropskom proseku, hoćemo još bolji

Kroz celu istoriju Srbija je bila opterećena nekim kao deo bilo kakve državne zajednice ili nekog drugog uređenja, ali Srbija kao Srbija i Srbi, ma gde živeli, su bili uvek opterećeni i nad njom i nad njima je bdio neki strah od rata, od pogroma, bilo je teškog ropstva, bilo je pogroma, bilo je svega.U svojoj istoriji Srbija nije bila snažnija, modernija,

su morali da vode računa kada i u koje vreme da se mole ili bilo šta. Šta je bilo u tim njihovim molitvama? Bilo je da Srbija bude jaka, da bude vojno jaka, da bude neutralna, da ne zavisi ni od koga, da se sama bori za svoju bolju budućnost, da ima prijatelje na svim stranama sveta i smatram da je ovo Srbija koja najviše liči na tu Srbiju koja je bila u molitvama naših predaka.Opet kada pričamo o alternativi, ako možemo te ljude nazvati alternativom, oni se tako predstavljaju, pa šta ćemo, kako je moguće da je jedan vojnik mogao dočekati ili da jedan vojnik treba da dočeka da mu se vrati onaj koji je rekao – šta će vam vojska? Boris Tadić. Zamislite pripadnika MUP-a koji u to vreme, koji uvek rade jedan od najopasnijih poslova i zaista njima uvek treba dati posebno priznanje, on ide na ulicu i radeći svoj posao naleti na ovog tajnkuna Đilasa koji njemu kaže – ja ću se boriti da takvi kao ti ostanu bez posla, šta je mogao očekivati pripadnika MUP-a od države koja treba da stane iza njega zato što on radi najopasniji posao? On tamo ide da se bije sa kriminalcima ispred sebe, a državu u to vreme vode kriminalci. Gde je onda on u svemu tome? Šta je mogao očekivati lekar, medicinska sestra sa platom od 30 hiljada dinara?Kada pričamo o kovidu vrlo je važno napomenuti da bi do kraja kraja bilo jasno koliko je cela borba i ulaganje u zdravstvo krajnje iskreno i sistemski, Klinički centar u Nišu, jedan od najmodernijih kliničkih centara na Balkanu, je završen pre nego što se pojavio korona virus.Povećanje plata i penzija zdravstvenim radnicima je krenulo mnogo pre nego što se pojavila korona. Dakle, ne u trenutku zdravstveni radnici, pojavila se korona, sad nam trebate, pa hajde sve to – ne, nego se sa tim krenulo mnogo ranije, što je dokaz jedne krajnje odgovornosti vlasti i iskrenog pristupa prema rešavanju problema u zdravstvu.Borićemo se za Srbiju i pobeđivaćemo, ali ćemo pobeđivati tako da nijedan čestit i pošten čovek koji glasa za neku drugu opciju ne bude poražen. Pobeđivaćemo da ove ološe, kriminalce i tajkune više nikad ne vidimo na državnim jaslama, pobeđivaćemo tako što ćemo graditi puteve, auto-puteve. Danas, dok razmišljamo o obilaznicama oko, na primer, Čačka ili Užica, tajkun i njegova ekipa razmišljaju o obilaznici o obilaznici oko građana Srbije na putu do fotelja. E, pa, mangupi, ne postoji obilaznica oko građana Srbije. Postoje izbori, gde vas svaki put, sve ubedljivije, građani Srbije počiste. A mi ćemo na ovom putu, zagledani u investicioni plan „Srbija 2025“, da se borimo za Srbiju u kojoj će prosečna plata biti preko 900 evra, penzije preko 400.Kada se sve to sabere i kada pričamo o Aleksandru Vučiću i onima koji žele da ga sruše, on se bori da prosečna plata bude preko 900 evra, a na drugoj strani imamo čoveka koji se bori da samo on ima preko 900 miliona evra. Prijavio je 619. Moravski koridor, tačnije, deonica Preljina-Požega, deonica auto-puta košta 450 miliona evra. Taj čovek je ogulio sa grbače građana Srbije deonicu Preljina-Požega i dobar deo Moravskog koridora. Možda da se malo bolje približi o kakvim se ološima i kriminalcima radi.Zato radi.Zato ćemo se boriti za Srbiju, za opšte dobro, za Srbiju u kojoj će student koji je u ovoj godini upisao fakultet diplomirati kada u njoj prosečna plata bude preko 900 evra, a u njegovoj branši sigurno mnogo više. Živela Srbija!

naravno da je zdravlje naših građana najvažnije i da je to možda i najvažniji razlog zašto popis stanovništva koji je planiran da se sprovede u 2021. godini treba odložiti za neka vremena kada će javno zdravlje biti daleko bezbednije i kada sam postupak popisa stanovništva, domaćinstava i stanova može da se sprovede na jedan način, onako kako je to i zamišljeno, planirano i da podaci sa kojima raspolažemo budu što je god moguće verodostojniji.Međutim, gospodine ministre, moram da kažem i da mi je izuzetno žao što neće biti popisa 2021. godine, a to iz razloga zato što je poslednji popis bio 2011. godine, pre tačno 10 godina.U članu 6. osnovnog Zakona o popisu stanovništva 2021. godine kaže se da će, između ostalog, da budu popisana i lica koja se koja se smatraju da su u radnom odnosu. To je bilo i 2011. godine, pa bismo, eto, imali priliku da vidimo razliku

nekako da taj kukavički bivši režim, moram tako da ga nazovem, pokušava nama da pripiše njihove rezultate i ono šta su oni radili. Evo, kako god, kad god otvorite bilo koje novine, da li nedeljne, da li dnevne, koje kontroliše Đilas, uvek će naći nekog profesora koji ne radi i ne živi u Srbiji nego valjda u inostranstvu, a oni valjda smatraju da su ti koji su van Srbije vredniji, više vrede kao ljudi, kao stručnjaci, više znaju, ja ne mislim da je tako, nemam ništa protiv da neko bude profesor i u Notingemu i u Firenci, ali mislim da našima ništa ne nedostaje znanja koliko ga i ovi imaju, i sledeći podatak će da iznesu.Recimo, u poslednjih 10 godina Srbija je najniža u regionu po rastu bruto proizvoda. I onda to obrazlažu. I nikada neće istinu da kažu do kraja.

da ne pričam koliko je vremena trebalo da sve njihove gluposti koje su napravili u državi i koje su nam sa svim tim problemima ostavili, trebalo da rešimo.Još jedan podatak će uvek da iznose, koji je jako netačan, a to je da nas u tome upoređuju, kako oni kažu, sa uporedivim ekonomijama, pa tu navode, između ostalog, Bugarsku, Hrvatsku, Rumuniju, Češku, Slovačku. Nemam ništa protiv tih zemalja, ali mi nemamo uporedive ekonomije. Nemamo. Oni su članovi EU, mi nismo. Oni mogu da koriste fondove EU, mi možemo predpristupne fondove koji su po deset puta manji nego iznosi koje oni mogu da povuku. Mi moramo sami da nađemo sredstva i finansiramo razvoj Republike Srbije, dok oni jedan dobar deo sredstava povlače iz fondova EU. I to nikad ti ekonomisti tipa Ćulibrk itd. neće da vam kažu. Ali, to nije ni čudno, zato što oni ne znaju koliko jedan hektar ima kvadratnih metara. To neka nauče.Evo, vi ste ministar poljoprivrede, kad sretnete Ćulibrka recite mu koliko ima kvadratnih metara jedan hektar, on još to nije naučio. Još to nije naučio, verujte mi. Znači, to je jedan od načina kako to oni sve izokrenu.Mislim da bi taj popis koji je trebao da se desi zaista pokazao i razliku u vlasti između nas i njih zato što pokušavaju opet kroz razne ekonomske analize, evo sada ću da vam navedem jednu glupost za koju koriste te profesore iz inostranstva. Neću da im spominjem imena.

da nam objasni kako mi ne znamo da razlikujemo evre u 2021. godini sa onim evrima iz 2011. godine. Zato mislim da nam je taj popis konačno potreban.Još jedna stvar, da završimo, a to je da prestanu više da zamajavaju ovaj narod kako godišnje Srbiju napusti 70, 80, 90, 100 hiljada ljudi. Aman ljudi, pa koliko su rekli da je do sada napustilo, pola Beograda više ne bi bilo ovde. Taj trend je sada obrnut, možda nismo zadovoljni, ali smo napravili rezultat i uvek će da pokušaju da nas ubeđuju kako je za vreme Đilasove vlasti bilo bolje zato što smo propadali, nego za vreme vlasti Aleksandra Vučića kada Srbija napreduje.To meni liči na onu tvrdnju Mirka Cvetkovića - Srbija je statistički izašla iz krize, ali to građani još ne osećaju. Oni su to sada malo preformulisali, pa bi da kažu da građani žive bolje, ali je Srbija statistički u krizi. I uvek su se služili svim tim manipulacijama.Ako hoćemo prave podatke da iznesemo, i o broju stanovnika u Srbiji, o broju domaćinstava i o broju zaposlenih, neka uzmu neke podatke koji su uporedivi. Pet poslednjih godina unazad jesu godine kada je Srbija uspela da sprovede postupak reformi da njeni građani osećaju blagodeti reformi koje smo sprovodili 2014. godine kada je Aleksandar Vučić prvi put bio predsednik Vlade Republike Srbije.Zahvaljujući tim reformama danas imamo i privredu i državu koje odolevaju ovoj pošasti koja se zove pandemija korona virusa. Zahvaljujući tim reformama, koje je započeo Aleksandar Vučić, a bivši režim ne da nije ni hteo, nego nije ni smeo to da uradi, danas imamo takvu ekonomsku situaciju u Srbiji kakva jeste.Ali, gospodine ministre, šta god da uradite za Srbiju, šta god da uradite u oblasti poljoprivrede, pošto ste za to zaduženi, vaša koleginica koja je bila u prepodnevnom delu za privredu, kolega koji je bio juče za saobraćaj i infrastrukturu, Momirović, uvek će da vas napadaju da vi to kao ministar ne radite zbog Srbije, nego da bi ste ostali na vlasti.Evo još jedan suludi način razmišljanja. Još kažu - Aleksandra Vučića baš briga za živote i zdravlje građana, on je vakcine nabavio da bi produžio svoju vlast. Eto, to je način vođenja politike bivšeg režima, koji sada predvodi Dragan Đilas.Mislim da je sve ovo uvredljivo i za građane Republike Srbije i voleo bih da imamo još jedan popis 2026. ili 2027. godine, da bismo onih deset godina vlasti, koje sprovodi SNS, potvrdili kroz taj popis. Ko će tada biti na vlasti, ne znam, ali znam ko neće biti, Dragan Đilas, bivši režim, koji su uništili i upropastili Srbiju i više nikada neće biti u situaciji da ponove to što su uradili sa nama i otimali nam budućnost čitavih 12 godina. Zahvaljujem.Na član 3. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Todorović.Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava, prihvatili su amandman.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj postao sastavni deo Predloga zakona.Reč želi predlagač.Samo da vas obavestim da je preostalo vreme za poslaničku grupu 31 minut.Izvolite. **Đorđe Todorović** Zahvaljujem, predsedavajuća.Odmah napominjem da ću koristiti vreme ovlašćenog predstavnika.Hteo bih da kažem, što se tiče amandmana koji sam podneo na član 3. Predloga zakona o izmenama Zakona o popisu stanovništva, domaćinstava i stanova za 2021. godinu, a koji se odnosi na član 28. osnovnog osnovnog Zakona, tačku 2), predstavlja u stvari domino efekat onoga o čemu pričamo danas, o odlaganju popisa za 2022. godinu i objavljivanju konačnih rezultata za 30. jun 2024. godine.To je suština amandmana koji sam podneo, a koji se odnosi na ovaj zakon, a ono što bi hteo da kažem, uvaženi gospodine Nedimoviću, poštovani građani Republike Srbije, odnosi se suštinski na podršku svih ovih amandmana i onih koje je podneo Odbor za finansije i onih koje sam podneo ja, koji govore o odlaganju popisa stanovništva za 2022. godinu zbog epidemiološke situacije, ali pre svega da bi se očuvalo zdravlje naših građana.Tako

da podsetim kakav je popis bio 2011. godine kada je Srbiju predvodilo žuto preduzeće i to na čelu sa Draganom Đilasom i ovim novim što hoće da se kandiduje ponovo za predsednika Republike, Borisom Tadićem.U to vreme 2011. godine imali smo identičnu situaciju što se Predloga zakona o popisu stanovništva tiče, ja ga držim ovde u ruci, odnosi se na 4. februar 2011. godine, a mesec, dva kasnije je i usvojen - popis se odlaže za šest meseci. Ali, tada nije bila pošast kao ova što je danas koja hara svetom, koja hara i Srbijom, tada je bila neka druga pošast. Tada je bila pošast koja je bila oličena u ovom žutom preduzeću.Oni su pomerili popis sa aprila 2011. godine na oktobar 2011. godine, a u međuvremenu pre aprila, sproveli rekonstrukciju Vlade i smanjili broj, odnosno članova Vlade, smanjili za tri resora kako bi nakamčali nekako osam miliona evra koliko je nedostajalo da država Srbija iz budžeta izdvoji kako bi se popis sproveo u potpunosti.Dakle, osam miliona evra nismo imali u budžetu da odradimo jedan popis. Tako je bilo vreme, takva je bila situacija, a ja ću vas možda i podsetiti, a građani Srbije to vrlo dobro znaju, to je bilo vreme kada je Srbija tonula, to je bilo vreme kada je pola miliona ljudi ostalo na ulicama. To je bilo vreme pljačkaških privatizacija, to je bilo vreme kada je Dragan Đilas građanima Srbije ponudio koske i kačamak, kako kaže Rakela Ferari. Koske i kačamak za 15, 16 hiljada dinara minimalne plate, negde oko 300 evra prosečne plate u Srbiji, a čovek sa druge strane sebi obezbedi destinacije poput Mauricijusa, poput Hong Konga, poput egzotičnih pozicija u svetu, drugih zemalja Švajcarske, Amerike itd.To je bilo vreme kada je Sanda Rašković Ivić sebi obezbedila bunde iz Rima. To je bilo vreme kada je Marinika Tepić, mada je to i sada aktuelno, gledala u jednom smeru kako da preleti iz jedne u drugu, treću stranku kako bi sebi obezbedila dobru poziciju. To je bilo vreme propadanja Srbije. To je bilo vreme kada su mladi ljudi odlučivali da beže iz ove zemlje.Godine 2011. bio sam student i razmišljao sam o tome kako ću te neke i poslove, ali i dalje studije tražiti u belom svetu i tu su me motivisali roditelji i društvo u celini. Snalazio se ko kako je umeo. To je bio težak period za čitavu Srbiju i to se nastavilo i te 2011, 2012. i 2013. godine, dok god je Dragan Đilas drmao gradom Beogradom kao gradonačelnik, kada je uspeo da grad Beograd utera u dug od 1,2 milijarde evra, a zato na konto svog preduzeća obezbedi polovinu tog duga, dakle 619 miliona evra koje je sam priznao.To je bilo vreme kada je izdvajao novac za crne dane, gospodine Koroviću, za crne dane milione evra u egzotičnim destinacijama

Osam decenija smo mogli da sprovodimo popis da najveći lopov na Balkanu nije oštetio budžet, građane Srbije za toliki iznos.Suština je jasna, Đilas nikog ne voli, a kažu ljubav je uzajamna, pa i njega niko ne voli. A on je za ljubav svoga brata čak morao da obezbedi nekretnine. Pa znate kako kažu – voli te bata do zadnjeg kvadrata, a kod njega je bilo to negde u više od 30 nekretnina u Beogradu. Sve to je uspeo da obezbedi onom nesrećnom Gojku, zajedno sa njim on potom otvara račune po belom svetu, a situacija u Srbiji je bila katastrofalna, katastrofalna u Beogradu, katastrofalna u svim delovima naše zemlje.I sada kada konačno zemlja staje na noge, oni šta rade? Kritikuju. Kritikuju i sve bi to bilo dobro da je to neka konstruktivna kritika, a ne ovakva kao što sam čitao juče u Đilasovom mediju

a pre toga naravno govore o tome da Dom zdravlja u Borči još nije otvoren, ja dolazim sa Palilule tako da sam ovu vest u potpunosti ispratio, on kritikuje i gradonačelnika i zamenika gradonačelnika i ministra zdravlja. On, mislim na beogradski odbor Stranke slobode i pravde i kaže – ovaj objekat je od kapitalnog značaja za Beograd.Dakle, oni priznaju da je dom zdravlja koji je izgrađen, u potpunosti izgrađen iz sredstava koje je država obezbedila, dakle, govorim o ukupnom iznosu od sedam miliona evra. Sedam miliona evra smo uspeli da izdvojimo iz sopstvenih sredstava, izgradimo najmoderniji dom zdravlja u Beogradu, koji predstavlja bukvalno mini bolnicu i da će biti uložena značajna sredstva kako bi se taj dom zdravlja i opremio, oni kažu u nastavku, dakle, pored toga što priznaju da je ovaj objekat od kapitalnog značaja za Beograd, a kada su vodili Beograd nisu se setili da jedan dinar ulože u ovaj objekat, nastavljaju jer on ne samo da je predviđen da obezbedi primarnu zdravstvenu zaštitu za 100.000 stanovnika, naravno da jeste, već je od posebne važnosti zbog ove epidemiološke situacije.Dakle, mi uspevamo da izgradimo jedan dom zdravlja koji se prostire na sedam hiljada kvadrata, u periodu kada je čitav svet na kolenima, mi izdvajamo značajna sredstva i povećavamo plate, povećavamo penzije, gradimo kovid-bolnice, podižemo kliničke centre u Srbiji, brinemo o javnom zdravlju, a ono što su oni radili bilo je isključivo i jedino briga o sopstvenom džepu i kako i na koji način da se obogate. I onda ovde ide jedna ključna rečenica, kaže – skandalozno je. Za njih je skandalozno da objekat u čiju izgradnju je uloženo sedam miliona evra još nije priveden nameni, dok više od 14.000 zdravstvenih radnika trenutno nema posao u Srbiji. Oni brinu, ovo su lažni altruisti. Oni brinu o zdravstvenim radnicima, oni brinu o tome da objekat koji smo mi izgradili za manje od godinu dana, objekat u koji su uložena značajna sredstva, objekat koji ćemo mi opremiti ovde kritikuju da nešto nije urađeno kako treba, a jedan klinički centar, jednu opštu bolnicu, jedan dom zdravlja nisu bili u stanju da izgrade od 2000. do 2012. godine. Kakvo je to licemerje na delu ostaviću i građanima sami da procene.Zašto ovo rade i zašto je aktuelna Palilula? Zato što je nedavno uhapšen bivši predsednik opštine Palilula. Uhapšen je Danilo Bašić, produžena ruka Dragana Đilasa u građevinskoj mafiji Beograda koja je harala u periodu dok je Dragan Đilas drmao Beogradom. E tako i na taj način se obogatio ovaj čovek koji je navodno brinuo i o zdravstvenim radnicima, koji je brinuo i o porodiljama, koji je brinuo o svim sektorima u okviru našeg glavnog grada, generalno i šire, jer on je morao da vodi politiku kako i na koji način da iskamči određene procente

drugačije i daleko bolje. Nakon teških ekonomskih reformi koje je sproveo predsednik Vlade 2014. godine Aleksandar Vučić, koji se uhvatio u koštac sa ekonomskim problemima i omčom oko vrata zbog dugova u koje smo tonuli, uspeo da podigne zemlju na noge, uspeo u potpunosti da obezbedi i ekonomsku stabilnost, da pomogne Srbiji da stane na noge, da postane lider u regionu, da postane koja je prva u Evropi što se stope ekonomskog rasta tiče i da budemo primer i u Evropi i u svetu i da ljudi prstom u Srbiju i da govore o tome kako iz ove krize izlazimo daleko bolje, a govorimo o zemljama u regionu, govorim o medijima koji prate ova dešavanja, svetskim medijima.Svega ovoga ne bi bilo da predsednik Vučić nema odlične odnose sa Si Đinpingom, sa Vladimirom Putinom, sa Emanuelom Makronom, sa Briselom, Moskvom, Pekingom. Svega ovoga ne bi bilo da ne ulažemo značajno i u našu vojnu industriju, da ne ulažemo značajno i u podršku podršku mladima da ostanu u našoj zemlji. Čuli ste verovatno često onu krilaticu koja ne stoji, a to je da mladi napuštaju ovu zemlju i govorio sam vam na početku mog izlaganja da sam i ja bio jedan od te grupe mladih koja je planirala 2011. i 2012. godine da napusti Srbiju.Zemlja je danas daleko bolja, daleko naprednija i Bečki institut to konstatuje. Konstatuje da je od 2015. do 2019. godine više mladih došlo u Srbiju, odnosno vratilo se, nego što je otišlo. Devedeset hiljada mladih ljudi se u ovom vremenskom periodu vratilo, a preko 400.000 ljudi u potpunosti, dakle, govorim o svim starosnim strukturama, 400.000 u prethodnoj godini. Veliki broj njih je i ostao, zato što nudimo odlične uslove, zato što imamo značajne podsticaje za mlade poljoprivrednike, gospodine Nedimoviću, zato što imamo značajne subvencije za mlade privrednike, preduzetnike, zato što ulažemo u budućnost, zato što imamo odličan plan koji nosi naziv „Srbija 20-25“ i u kojem su predviđena značajna sredstva koja ćemo uložiti u narednim godinama u pronatalitetnu politiku, da nas bude što više, da kada budemo nekada radili popis, za deset godina odavde, pokažemo tu razliku i kako se vodi odgovorna politika prema građanima Srbije, prema našem narodu.Suština je i ogleda se u tome, to svako od nas može da vidi, da Srbija nedvosmisleno ide napred, da je plata da je plata prosečna u Srbiji daleko veća nego što je bila 2012. godine, da je broj zaposlenih daleko veći i da ćemo nakon ovih 550 gotovo evra prosečne plate četiri, pet godina odavde doći i do onoga što smo zacrtali u tom planu, a to je da prosečna plata, kako je moj kolega Krsto Janjušević i rekao, u Srbiji bude 900 evra, da naši penzioneri budu zadovoljni zbog toga što su uložili u ovu zemlju, što su je gradili, što su je podizali, da gotovo udvostručimo penzije i da pokažemo da je Srbija ekonomski gigant i da može da bude motor razvoja regiona, da nastave i ove zemlje u regionu, ali i ove koje su ekonomski daleko jače od nas, da se ugledaju na aktivnosti koje sprovodimo, što se tiče i tog ekonomskog rasta, i da pokažemo da i u Srbiju vredi ulagati, da u Srbiji vredi živeti, da u Srbiji vredi boriti se za vrednosti za koje i u koje verujete i da Srbija danas ima budućnost, za razliku od Srbije u periodu od 2000. do 2012. godine.Meni je veoma drago što sam deo ovog tima. Meni je veoma drago što sam deo poslaničkog kluba Aleksandar Vučić – Za našu decu i što o ovome mogu da govorim stalno i nastaviću o tome da govorim, nastaviću za to da se borim. Pozivam moje uvažene kolege da u danu za glasanje podrže predložene amandmane, pa da ovaj popis odradimo kako treba u mnogo boljim uslovima, u mnogo boljoj organizaciji 2022. godine. Zahvaljujem. Zahvaljujem.Vreme ovlašćenog i vreme predlagača tačno potrošeno.Nastavljamo po amandmanu, narodna poslanica Ljiljana Malušić. Izvolite.

gospodina Todorovića.Naime, radi se o popisu stanovništva, odnosno amandmani se odnose na odlaganje rokova. Prvi rok je da se popis stanovništva ne odradi ove godine, pošto se popis stanovništva

novonastale situacije zbog pandemije Kovida – 19, mi to nećemo raditi zarad zdravlja građana Republike Srbije, jer to je od nacionalnog značaja. Prosto nemoguće je raditi popis, jer popis radi 15.000 ljudi i 5.000 onih koji ih obučavaju. Treba ući u svaki stan, to je trenutno nemoguće, tako da mi to odlažemo za 2022. godinu, a objava će biti 2024. godine. Treba samo još par reči reći o tome, to je naime, da je prvi popis određen 1834. godine, da se od 1961. godine, dogovoreno je da se svaki popis vrši na 10 godine, što je dobro.Zašto je dobro? Zato što je vrlo važno da znamo polnu strukturu, da znamo starosnu, da znamo odnos između nataliteta i mortaliteta, koji je u stvari i najvažniji, da znamo u kojoj starosni dobi imamo populaciju koja može da radi. Nekad je bilo da je radilo troje ljudi i da je troje ljudi izdržavalo jednog čoveka. Danas je na sreću kako smo mi došli na vlast, približavamo tom odnosu 3:1, DOS bio na vlasti, taj odnos je bio 1:3, što znači jedan je radio, a izdržavao troje.Moram da se nadovežem na priču svog uvaženog kolege, gospodina Mirkovića koji je taksativno nabrojao, izvinjavam se, moram da kažem gluposti, da li je na tom rođendanu stranke koja je kupljena dve godine, postoji Đilasova, pa im se prividelo ili ko zna šta se desilo, da imaju 42%, molim vas. evo ovako, juče je bilo objavljeno u svim novinama, „Ipsos“ validna agencija koja se bavi rejtingom stranaka da Đilasova stranka, slovima i brojkom ima 3,8%, znači, znači, to je njen rejting, 3,8%, SPAS ima 3,5%, a SNS ima 58% . To je jedino ispravno i to je istina i to ne kažem ja, nego kaže agencija koja je validna.Prema tome, sve te insinuacije, gluposti, prozivanja, o tome više ne treba ni da pričamo, uostalom biće izbori sledeće godine, videćemo ko će kako da prođe, ko je radio ima rezultate rada, danas ima 58%. Ja mislim kada završim ovu brzu prugu, kada zaposlimo još jedno desetine hiljada mladih, a radimo na tome, kada dovedemo tu fabriku. Juče je predsednik vakcinisan, pa je bio u Rudnoj Glavi. Rekao je da će se otvori fabrika do kraja godine, da će se zaposli još 100 žena. Znači, širom Republike Srbije se otvaraju fabrike, da ćemo i mi draga gospodo imati preko 60%, ali živi bili pa videli. Da mi radimo i da nastavimo ovim tempom, Svako ko radi tako će mu i biti, a vidimo, moram da se vratim korupciju i kriminal, jer u laži su kratke noge, pa tako dođosmo mi do prave istine.Istražni organi su utvrdili da trenutno jedan od bogatijih ljudi u Republici Srbiji, gospodin Dragan Đilas ima u 17 zemalja više od 70 miliona evra na 53 računa. Ja sam se šokirala, verovatno i građani Republike Srbije, to je samo deo od onog što su trenutno pronašli i to u bivšim republikama. Ima račune u Makedoniji, ima u Crnoj Gori, ima u Hrvatskoj, ima i ko zna gde ima, ima na Mauricijusu, ima u Luksemburgu, ima svuda po svetu. To je ono što su trenutno našli, videćemo šta će još da nađu. A ono što je, ne mogu da kažem da sam iznenađena, nego šokirana, da je za svojih 619 miliona, to je prvo što ima i onih 35 stanova, da je poklonio Republici Srbiji ili da je nešto izgradio u Republici Srbiji, pa evo ovako.Mi smo platili dve bolnice, 35 miliona evra. Jedna bolnica ima 930 ležajeva u Batajnici, druga 500 ležajeva u Kruševcu. Nažalost obe su pune

Dok se ne istraže ovi silni milioni koje ima u drugim državama, a bio bi red da da nešto ovoj napaćenoj zemlji jer kad je otišao sa vlasti ostavio nemerljive dugove. Hajmo redom, ostavio je Grad Beograd, bio je zadužen za milijardu i dvesta miliona evra, afera za aferom, od mosta na Adi, 400 miliona evra vredi, a realna vrednost je bila 200 miliona evra. Pa, onda podzemni kontejneri, pa onda tramvaji pretplaćeni, pa autobusi. Ne znam šta sve nije radio. Devastirao je zemlju on i njegovi pajtosi, oljuštio, očerupao. Znači, 560 preduzeća očerupao, pa tako očerupane vratio državi da ih mi revitalizujemo. Pa, onda sećate se kad su prodavali firme, uopšte nije bilo licitacija nego negde interno, to košta, počnemo od jednog, dva evra pa pokupuju njihovi pajtosi, a danas milioneri. Bilo - ne ponovilo se.Sigurna sam i to ne važi samo za tadašnju vladajuću strukturu, nego važi i za sve lopove u Republici Srbiji. Uključujem, neka krenu i od nas, svako ima svoju imovinsku kartu, mi smo našu objavili, svi podaci su transparentni. Nadam se da će svi oni koji su krali, koji su otimali, biti iza rešetaka.Kad smo kod popisa stanovništva, da se vratim na to, jer uvek malo budem… valjda moje nezadovoljstvo jer ne podnosim lopove, ne podnosim nekog ko laže, ko krade, jer mislim da ova zemlja to ne zaslužuje, da je čitavog života nekako bila skrajnuta i po prvi put do 2012. godine počinje ona kao feniks da se razvija, da blista u svom sjaju. Još smo mi negde na sredini do ovih razvijenih zemalja ali zahvaljujući radu, redu i disciplini, Vladi Republike Srbije i predsednik, gospodinu Aleksandru Vučiću, mi zaista idemo uzlaznom putanjom. Sigurna sam da ćemo za par godina, a danas već prosečna plata 540 evra u Beogradu, na nivou Srbije 520 evra, 2025. godine će biti 900 evra, a u najavi je da će 2027. godine biti 1250 evra.Moram još da naglasim da je u periodu kad je počeo kovid, znači, pre dve godine,

nažalost od respiratora, pa preko svega ostalog lekova, vitamina i svega što treba, i lečenje i bolnice. Pre neki dan ne bila reportaža gde je bio gospodin Vučić, jer ako se sećate svi govorili na početku pandemije, da nikada nećemo da izađemo iz pandemije, da će pomreti pola Srbije, što je budalaština, neistina, što je nemoralno, neetički. Pun magacin je respiratora, svima kojima će trebati mi ćemo pomoći. Ova zemlja ne živi samo za sebe, već i za susede. Ova zemlja ima empatiju. Mi smo ljudi široke ruke i volim sve ljude koji žive u Republici Srbiji.U Republici Srbiji imamo 22 saveta nacionalnih manjina što samo predstavlja jednu šarolikost, jednu lepotu življenja. Na svetu je najdragoceniji život, treba ga ceniti. Mislim da svi ovde, koji danas učestvujemo u ovoj sednici, ne danas, već ovoliko nedelja, želimo, molimo da svi ljudi koji su u stanju da se vakcinišu, ako nisu doći ćemo do njih, ne mislim na sebe i svoje prijatelje ovde koji sede, nego na lekare.Moram da kažem, s obzirom, da dolazim sa Voždovca, na Voždovcu je juče otvoren najnoviji punkt za za besplatnu vakcinaciju. On se nalazi bez zakazivanja. Svi žitelji Voždovca koji žele mogu da odu u naselje Vojvode Stepe Stepanovića, ulica je Šumadijskih divizija 10-14 to je broj na više punktova se vrši besplatna vakcinacija od 14 do 20 časova, pa molim građane opštine Voždovac koji su zainteresovani da odu, da urade to zbog sebe, zbog drugih, jer na taj način štite svoje zdravlje.Juče je bio podatak da je nažalost posle kovid žurke opet desetak, 15 kovid žurki u Republici Srbiji, broj novoobolelih porastao, tako da je od prekjuče 3.700 novozaraženih, juče je bilo 4.400.Molim 4.400.Molim sve mlade ljude i sve ljude koji nisu vakcinisani, to nije obaveza, doneta je Rezolucija da ne mora neko da se vakciniše, ali ljudi to je zaštita zdravlja. Ako mladi čovek ne želi da se vakciniše nek se vakciniše zbog svojih roditelja, zbog svog bake, svog deke, najdragoceniji je život.Još jednom, samo dve rečenice. Hvala našim lekarima beskrajno. Ja se nadam da ćemo se i krajem godine odužiti tim divnim anđelima.Jedan podatak od kako je uvedena vakcinacija u toj crvenoj zoni, ni jedan lekar nije umro, Bogu hvala. Zahvaljujem na pažnji. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Dragoljub Acković. Izvolite. poštovane narodne poslanice i narodni poslanici, poštovani građani Srbije, danas je bilo lepih diskusija na razne teme i sve su uglavnom, moram da kažem učinile na mene utisak da želimo da spasemo što je moguće više ljudi, pa da ovim odlaganjem popisa stanovništva, odnosno ovim dokumentom o kome smo raspravljali i koji služi odlaganju popisa stanovništva za narednu godinu mi ćemo sigurno spasiti jedan broj ljudi bolesti, a možda i ne daj bože i onoga najgoreg, a to je smrti.Jedno od pitanja koje želim da ja apostrofiram u svojoj diskusiji je baš ta briga o svakom našem građaninu za vreme trajanja ove pošasti zvane korona. Želim da podržim sve ono što naš predsednik Vučić inicira i za šta se bori svih ovih meseci koliko borba sa koronom traje.Dakle, smatram da ćemo odgađanjem popisa pomoći očuvanju zdravlja, a ne retko i života naših sugrađana, jednog velikog broja.Ako želimo da u našoj zemlji

Hajdemo svi na vakcinaciju, hajde da učinimo ono što moramo da učinimo, hajde ono što nam savetuje i struka i savest nemojmo da razmišljamo o tome šta će da kažu neki anti. Ti anti neka se igraju sa sobom, mada ja mislim da se oni ne igraju, da su se oni prvi vakcinisali i da su završili taj posao, pa sad mogu nama da pričaju šta god hoće.Ovaj hoće.Ovaj poziv upućujem danas posebno zbog toga što je svetski dan zdravlja koji moramo poštovati i verujemo da ćemo učiniti mnogo toga.Kad kad već pomenuh svetski dan, da vam kažem nešto što mene posebno interesuje, a to je Svetski dan Roma koji je sutra, nije danas, već sutra. Šta je to Svetski dan Roma i šta je taj 8. april?Nekima

a i mi Romi imamo svoj nacionalni praznik to je 8. april, rekoh već Svetski dan Roma. Kako je došlo do toga da se na ovaj dan proglasi nacionalni praznik za sve Rome u svetu? Tako što su se predstavnici Roma iz 13 zemalja okupili 1971. 1971. godine od 8. do 12. aprila na Svetskom kongresu u Londonu, i doneli odluku da se taj prvi dan rada Kongresa proglasi svetskim danom, a da se usvoje još neke mnogo važne odluke. Jedna od važnih je svakako to što smo dobili svoju himnu, to je već poznata stara moldavska romska pesma „Đelem, đelem“ koju je ukalupio, da tako kažem, jer nije je on napisao, Žarko Jovanović poznatiji kao Jagdima ili Vatreni, otac cigana Ivanovića.Želim još samo da vam kažem nekoliko reči o ovom kongresu koji je za nas Rome izuzetno važan. Verovatno ja ne bih sedeo ovde sa vama se družio i razgovarao i radio da nije tog kongresa bilo i da na njemu nije Slobodan Berberski pokrenuo pitanje priznavanja statusa nacionalne manjine romskom narodu, kako u Srbiji, tako u ondašnjoj Jugoslaviji i čitavom svetu, i tako je i bilo. Šta je još urađeno? Urađeno je ono što ja ne činim, ne govorim na svom maternjem jeziku ovde samo da ne bih opterećivao prevodioce, a i nisam baš neki stručnjak za jezik.Dakle, romaničiblje je usvojen kao jedinstven romski jezik, a svi dijalekti u ovom jeziku su priznati za ravnopravne. To je učinjeno na Svetskom romskom kongresu i ja vas poštovani prijatelji obaveštavam o tome da ćemo sutra u staroj Skupštini, ja je tako zovem, ja sam star čovek, u Kralja Milana, da održimo jedan veliki, lepi skup. Trudiću se da poštujemo sva pravila. ljudi će se okupiti. Govorićemo o tome šta smo uradili, kako smo uradili, priredili smo i nekoliko manifestacija.Danas je u Palati Srbije, takođe održan jedan lep kulturan, fin skup na tu temu, a svuda u svetu, u svakom većem gradu, na svakom mestu gde Roma ima održavaju se danas, sutra ili prekosutra takvi skupovi.Ja se vama zahvaljujem, posebno onima koji se sutra budu pojavili, ako naravno mogu na skupu koji mi organizujemo, kao već rekoh u sali stare Skupštine. Hvala vam. Zahvaljujem.Reč ima narodni poslanik Đorđe Dabić.

naredne godine ćemo sprovesti popis kada izađemo iz cele ove krize. Siguran sam da će tada biti mnogo bolja situacija prosto epidemiološka, a nadamo se da će do tada Korona biti u potpunosti pobeđena imamo razlog za optimizam, s obzirom da već sada možemo da govorimo da je vakcinisano preko milion i dvesta hiljada i revakcinisano, milion i dvesta hiljada naših građana, sigurno će biti naredne godine ova kriza iza nas i tada će popis moći da se u pravom i punom smislu provede na način da dođemo do svakog čoveka, bez rizika od zaraze i to je sigurno ono što ovaj amandman i predviđa, i naravno da će naša poslanička grupa glasati za ovaj amandman.Naredne takođe kažem, imaćemo priliku da, imaćemo rast da već ove godine, a to nam predviđa i poslednja projekcija Svetske banke, iako su nam u januaru dali 3 posto

i predviđali ovim budžetom, da će rast biti ove godine preko 6 posto, mnogi su bili skeptični i govorili su da je to nerealan rast u uslovima krize u Evropi i da nijedna država ne može da ima tako veliki rast.Sada kažem, i Svetska banka potvrđuje da je taj rast realan i to je nešto što nam daje nadu za optimizam da ćemo već ove godine nakon što izađemo iz krize uspeti da opet nastavimo sa svim onim investicijama koje smo započeli u prethodnom periodu.Drago nam je da je polako i ovde situacija sa epidemijom počela da se popravlja. Vidimo da su ugostiteljski objekti počeli sa radom. Tu, pre svega, treba da se zahvalimo onom ekonomskom delu kriznog štaba koji je uspeo da da utiče na medicinski deo kriznog štaba i da se te mere polako popuste. Vidimo da su bašte otvorene, doduše, ovaj sneg koji je pao verovatno je ugostiteljima doneo nepredviđene probleme ali najavljuju prognozu za par dana da će opet da se vrati lepo vreme i da ćemo opet imati naše bašte, pune kafiće.Tako da, generalno, privreda počinje da raste i to je ono što je svakako dobra stvar. Kada govorimo o tome da je Srbija uspela da na pravi način napravi odgovor na ovu krizu, moramo da napomenom opet da smo imali pet minimalaca prethodne godine, tri minimalca ove godine, da su sve one ugrožene kategorije stanovništva dobile pomoć. Predsednik je najavio i nova davanja za naše građane i svakako je to posledica činjenice da mi imamo stabilnu, ekonomski snažnu državu koja može da odgovori na ovu krizu na mnogo bolji način nego što mogu države u okruženju.Kada govorimo o tome da je Srbija snažna, ekonomski stabilna država, moramo da se setimo da to nije bio slučaj pre devet godina takav. Ne samo što smo bili ekonomski slabi, ekonomski nemoćni, već smo bili u situaciji da nam se sa stranih adresa diktira ko će biti ministar, ko će biti premijer, ko će biti direktor određenih javnih preduzeća.Kako je to izgledalo tada imamo priliku da vidimo baš sada u Crnoj Gori kada imate situaciju da vam strane ambasade diktiraju ko će im biti ministar, ko neće i vidimo veliku sramotu da se smenjuje ministar iz reda srpskog naroda, gospodin Vladimir Leposavić, koji je imao hrabrosti da kaže onu neospornu istinu koju svaki Srbin zna, a to je da mi nismo genocidan narod, da se u Srebrenici nije desio genocid i bez obzira na to što pokušavaju da nam imputiraju da smo mi pripadnici naroda koji je počinio genocid i danas imate ljude koji su hrabri i koji mogu da istupe i da kažu da to apsolutno nije tačno.Međutim, vidimo da Krivokapić, ne po svom nahođenju, već po nahođenju stranih ambasada rešava da smenjuje ministra iz reda srpskog naroda samo zato što je izrekao jednu takvu istinu da Srbi nisu genocidan narod.Vidite i sami, danas kada pogledate u Crnoj Gori situaciju vidite kako izgleda kada vam stranci diktiraju uslove. Nije to bilo tako davno u Srbiji. Mi se sećamo 2000. do 2012. godine imali ste situaciju da vam direktno iz stranih ambasada, iz redova tajkunske, tada ljudi koji su imali krupni kapital, zajedno, kažem još jednom, sa stranim ambasadama diktiraju kako će država da ide u kom će smeru da se vodi.To danas u Srbiji više nije slučaj. Mi možemo sa ponosom da kažemo da danas Srbija odlučuje samostalno o svojoj politici. Mi odlučujemo u našem parlamentu, u našoj Vladi, predsednik Republike, takođe. Dakle, u tom trouglu se donose odluke, a ne u trouglu organizovanog kriminala, tajkuna i stranih ambasada.Dakle, danas Srbija

treba da donosi odluke umesto naroda.Još jednom kažem, popis koji će se održati u Srbiji naredne godine, sigurno će biti sproveden u skladu sa najvišim evropskim standardima. Imaćemo priliku da vidimo zaista sve statističke podatke koji nas zanimaju i koji će, siguran sam, biti pokazatelj da Srbija se nalazi na dobrom smeru.Ovde smeru.Ovde je prethodni jedan od govornika rekao - stalno ponavljaju lažu kako, ne znam, 50, 60, 70 hiljada ljudi godišnje napusti Srbiju. To apsolutno nije istina. Mi vidimo da se sve više ljudi i vraća u Srbiju. Kolega Todorović je malopre rekao 400.000 ljudi se vratilo u Srbiju prethodne godine kada je počela korona kriza širom Evrope. Četiristo hiljada naših građana je rešilo da se vrati ovde i da ovde nastavi da živi.Dakle, naš narod ima i te kako preduslove da sledeće godine kada pobedimo ovu pošast krenemo još bolje da se, kažem još jednom, da se naša država razvija u pravom smeru kao što je to bio slučaj i pre korona krize.Još jednom, mi ćemo glasati za predloženi amandman i siguran sam da ćemo naredne godine i praktično, već ove godine po prognozama svih relevantnih međunarodnih adresa imati taj rast od 5-6%, što će dovesti do još većih investicija, još većih ulaganja u sve ono što je potrebno za sve građane Srbije.Hvala.

sredstava.Predstavnik predlagača je prihvatio amandman na sednici Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona.Da li neko želi Zahvaljujem, predsedavajuća.Uvaženi gospodine ministre sa saradnikom, poštovane kolege narodni poslanici, svakako da podržavam podnete amandmane i da je dobra odluka da se sam proces obavljanja popisa pomeri za 2022. godinu.Kolege godinu.Kolege su već i govorile dosta o tome i u argumentima zbog čega je to važno, inače to je i praksa koja se sprovodi svuda u svetu. Veliki broj drugih ozbiljnih zemalja apsolutno jako apsolutno jako važnu aktivnost odlaže, da se to sprovede u periodu kada se za to stvore i uslovi.Sami smo svesni da to nije proces koji traje samo mesec dana, to je već celokupna procedura od pripreme samih ljudi koji su uključeni u proces materijala, obezbeđivanja opreme, naravno, i u ovom slučaju vodiće se računa i o samoj zdravstvenoj situaciji.Dok ovde diskutujemo i radimo, i dok se radi na realizaciji plana „Srbija 2025“, na realizaciji infrastrukturnih projekata, videli smo i da je petlja na Batajnici otvorena, da se intenzivno radi i na Moravskom koridoru, i da Srbija zaista iz dana u dan postaje sve veće gradilište i da nikada u istoriji nismo imali toliki broj projekata koji se realizuje, druga strana se apsolutno bavi pitanjem popisa, ali ne popisa o kome mi ovde govorimo, već se bavi popisom političkih neistomišljenika, političkih protivnika.Dokle god taj popis kako bi trebalo da se radi se radi licem u licem, oni zapravo, naravno koriste samo društvene mreže, jer jedini prostor na kome oni znaju da se bave politikom ili zapravo, bolje rečeno politikanstvom, jer nažalost, nikada nisu u svojoj biti bili ozbiljni političari, jesu društvene mreže.Naravno, kad god neko argumentacijom iznese svoje stavove, svoja viđenja koja se krše sa njihovima, ta osoba uđe na njihovu listu popisu političkih neistomišljenika, naravno, neki od tih lidera to rade samostalno, nekontrolišući se, verovatno su pod dejstvom nekog gasa, ne naravno ovog gasa sa kojim se mi trudimo da uvedemo za naše domaćinstvo i da održimo energetsku efikasnost, već drugog zapravo gasa, gde se naravno završavaju ti argumenti time da su ti ljudi upisani gde im se preti da će platiti, da će deliti ćelije sa nekim drugima, a neki drugi, naravno za te potrebe koriste svoje poltrone i ljude koji rade prljav posao i onda se ta argumentacija završava pretnjama da će neko biti ošišan, i što je interesantno za sve njih, za razliku od Srpske napredne stranke i ozbiljnih političkih stranaka, oni za sebe zapravo nemaju nikakvu podršku ni građana. Sve ankete i sva istraživanja koja se rade upravo govore u tom pravcu da oni čak i ovih 3% izbornog izbornog praga koji je predviđen ne mogu da preskoče, a o njihovoj sposobnosti govori i to da nisu mogli ni da skupe minimalni broj potpisa građana da bi mogli da formiraju svoje stranke, već su morali da troše novac sa svojih računa sa egzotičnih destinacija ili računa koje su formirali preko svojih NVO organizacija kako bi skupili stranke i lica od kojih su kupili stranke, naravno, stavili na počasno mesto prvog potpredsednika ili kako god, u stvari produžene ruke koja treba da radi prljav posao za njih.Inače, koliko su zapravo spremni za razgovor, pošto se oni u stvari samo time bave, kako mi treba da se bavimo nekim međupartijskim dijalogom, kako bismo razgovarali o boljim predizbornim uslovima, zaboravljaju kakve su izborne uslove oni napravili i svojim zakonskim rešenjem učinili,

Toliko o njima, toliko o njihovoj hrabrosti, toliko o njihovoj argumentaciji, jer oni da imaju argumente, oni bi zapravo te argumente izneli, ali ih nemaju.Naravno, oni smatraju da smatraju da su oni jako bitni, da su te emisije zapravo kreirane zbog njih. Dok su se bavili politikom, nikada nisu u prvi fokus stavili građane Srbije, već uvek im je bilo bitno i veću pažnju su čak posvećivali životinjama koje su, zapravo, obilazili, umesto ljudima, gde su se više brinuli o zdravlju nekih kokošaka, nego o tome kako su ljudi podneli elementarne nepogode koje su zadesile krajeve koje su oni obilazili.Ovaj popis koji će se sprovesti naredne godine će biti jasan pokazatelj uspeha politike SNS i našeg predsednika Aleksandra Vučića, koju smo zapravo promenu uneli u našu zemlju, koliko se zapravo Srbija promenila za ovaj period od 10, 11 godina, gde je od zemlje sivila, od zemlje gde su ljudi bežali iz nje, postala zemlja šampiona i u privlačenju direktnih stranih investicija i u ekonomskom razvoju, ali i da smo postali zemlja gde se mladi, obrazovani ljudi vraćaju i odlučuju da svoje poslove pokrenu.Svakako, u danu za glasanje, kao i moje uvažene kolege, podržaćemo i ove amandmane i zakon koji je pred nama.Hvala. Zahvaljujem.Preostalo vreme za poslaničku grupu Aleksandar Vučić – Za našu decu je dva i po minuta.Reč ima narodni poslanik Tomislav Janković.Izvolite.

Zahvaljujem.Poštovani potpredsedniče Vlade Republike Srbije i ministre gospodine Nedimoviću, uvažene dame i gospodo narodni poslanici, mi danas zaista govorimo o jednoj vrlo važnoj temi, temi koja će u narednih 10 godina ponovo biti tema, nešto što će oslikavati život u Srbiji i kroz statistiku, ali i kroz kvalitet života.Srbija ima dugu i bogatu tradiciju, dugu i bogatu istoriju, a samim tim i dugu i bogatu tradiciju organizovanja institucija, a samim tim i popisa na prostoru naše zemlje. Popis kao takav u jednom delu oslikava politiku jednog vremena, jer politika utiče na sva zbivanja u jednom društvu.Kolika je uloga i značaj popisa ne želim puno da trošim vreme, obzirom da su kolege dosta danas govorili na tu temu, ali ja bih da se vratim na popis iz 2011. godine. Tu je dobra osnova da vidimo kakva je bila politika u prethodnom periodu, šta je ono što je bilo u Srbiji 2011. godine i šta treba da uradimo za naredni period da posle 10 godina od narednog popisa možemo da uporedimo i kažemo gde se danas nalazimo.Po popisu iz 2011. godine, u Srbiji je bilo 2.487.886 domaćinstava u kojima je živelo nešto više od sedam miliona stanovnika, 7.106.000 stanovnika Republike Srbije. Nažalost, danas u Srbiji ima manje od sedam miliona stanovnika sa daljim trendom smanjenja ukupnog broja.Po tom popisu, u vangradskim sredinama živelo je 2.914.000 stanovnika, 40,5% od ukupnog broja. To dovoljno govori da nam se sela smanjuju, da rastu samo gradovi, tri najveća grada Beograd, Novi Sad i Niš, a da nam je demografija takva da na godišnjem nivou 35.000 do 40.000 ljudi više umre nego što se rodi.Ja tu vidim vrlo značajnu ulogu vašeg ministarstva, gospodine Nedimoviću, kao i Ministarstva brigu o selu i Ministarstva za brigu o porodici i demografiji, jer upravo srpskog selo treba da bude dobra baza koja će dati dobar osnov da nas u narednom periodu bude više.Imao sam tu tu priliku da sarađujem sa vama i znam vašu energiju i vašu posvećenost. Verujem da ono što vi radite kroz vaše ministarstvo, ali i Vlada u celini, uz snažnu podršku predsednika Republike Srbije, da ćemo u narednom periodu imati mnogo bolje i kvalitetnije rezultate što se tiče samog popisa.Naravno da je opravdano što se popis pomera za narednu godinu i da ćemo kroz nove ljude, kroz način popisivanja i sredstva koja budemo imali uraditi dobar, kvalitetan popis koji će biti dobra osnova za neke naredne periode.Zahvaljujem.

u sistemu ne vidim nikog kog ne pripada toj poslaničkoj grupi koja više nema vremena, završili smo pretres.Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.Saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem sredu, 7. april 2021. godine, sa početkom u 17.15 časova kao Dan za glasanje o tačkama dnevnog reda Pete sednice Prvog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2021. godini.(Posle